Zahvaljujem.Pre svega jedno obaveštenje.Primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Milutina Mrkonjića nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, te predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stavovi 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno 1. tačka 8) i stavovima 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću, danom nastupanja smrti.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Vladan Glišić, replika. **Vladan Glišić** Iskoristiću repliku da pojasnim svoje izlaganje, pa ćemo možda kolega Arsić i ja u nekim stvarima da se složimo.Kada pominjem kovid mahnitanje i kovid histeriju, i kada sam protiv kovid propusnica ili kako ih narod zove – kovid ausvajsa i protiv obavezne vakcinacije, koja hvala bogu u našoj zemlji nije uvedena i nadam se da neće, nisam antivakser. Jesam za to za to da se poštuje vakcina kao tekovina moderne medicinske civilizacije, ali ono za šta se ja zalažem i mislim da bi mnogi koji se još nisu vakcinisali ušli u taj proces, kada bi više forsirali i kada bi u stvari najviše i zastupali našu domaću vakcinu.Znači, u ovom trenutku mnogi ljudi, kada kažete antivakserski lobi, on realno ne postoji, jer to nije neka organizovana grupa, to su mnogi ljudi koji nemaju poverenje ni u Svetsku zdravstvenu organizaciju, ni u farmaceutsku industriju ili kako narod kaže – farmako mafiju, ni u mnoge političare koji pozivaju da se vakcinišu.Da bi vratili poverenje mi moramo da imamo neke ljude kojima verujemo. Ja lično izuzetno verujem doktorki Danici Grujičić, jer je znam kao čoveka i kao humanitarnog radnika i kao stručnjaka, i pola Srbije zna da je njima pomogla i da je to žena koja ne bi nikada ugrozila zdravlje svojih pacijenata i ljudi kojima se obraća.Ona se vakcinisala „Torlakovom“ vakcinom, ali kada sam dobio poziv od strane Instituta „Batut“ da se vakcinišem, oni nigde ne pominju tu domaću vakcinu. Pominju „Fajzer“, „Astra Zeneku“, „Modernu“, a mislim da je prava stvar da se, ako moramo da se vakcinišemo i ko želi da se vakciniše, da se to radi domaćom vakcinom. Zašto to kažem? Ljudi koji sada kao kovid profiteri, a to su pre svega korporacije tipa „Fajzer“ i sve druge zapadne korporacije, zarađuju ogromne novce na tim vakcinama. Njihov primarni interes nije zdravlje ljudi i zdravlje naroda, njihov interes je profit i ko zna šta su spremni da rade da bi došli do profita. Oni su prijatelji sa onima koji su nas 1999. godine bombardovali, koji su izazvali najveću ekološku katastrofu ovde, oni koji sa njima sarađuju mogu da se nazovu – krvavi zeleni. Nisu to oni zeleni kao autentične grupe autentične grupe koji se bore.Tako da u tom smislu mislim da bi ta akcija države da se sa tom „Torlakovom“ vakcinom malo više uđe u javnost i da se preuzme ta vrsta odgovornosti uz distanciranje prema ovim zapadnim korporacijama dovela do toga da se više ljudi vakciniše. Hvala.

Srbija posle decenija propadanja za vreme bivšeg režima ima „Torlak“ koji je u stanju da napravi vakcinu, pa neka je i po licenci, napravljena u Srbiji.Da li možemo uvek da polemišemo oko toga – zapadne vakcine, istočna vakcina, kineska vakcina, itd. Budite uvereni da će građani uvek imati različite želje za različitim vakcinama i mi smo to spremni da uradimo u smislu da obezbedimo da primaju ono što oni žele od tih vakcina.Najveći vakcina.Najveći problem, koliko god da vi to hoćete da poreknete, jeste taj antivakserski lobi koji nema veliki broj ljudi iza sebe, ali je jako ozbiljan. Putem društvenih mreža oni plaše naše građane.Znate

svi mi imamo prava, bitno je kako prava koristimo i čija prava ugrožavamo i čije živote ugrožavamo. To je razlika između nas odgovornih i onih koji tvrde da imaju samo pravo, jer pravo povlači obavezu, a ona podrazumeva odgovornost. To je razlika između nas i ovih iz bivšeg režima. Oni su imali pravo da menjaju zakone, da upropašćuju Srbiju, ali su pokazali da nemaju odgovornost prema svojim građanima, pa sad na ulici ponovo pokušavaju da se vrate, a ja sam siguran da će 3. aprila konačno da otputuju u političku istoriju, da se više tim lopužama ne bavimo ovde, nego neka se njima bave pravosudni, tužilački organi, a ja ću im u Požarevcu spremiti doček kakav dolikuje, jer znam da će biti moji sugrađani, barem jedno 15 godina, u jednom naselju blizu Požarevca, a zove se Zabela. Ja ću se javiti poslaniku Glišiću i svima vama, pošto sam, da kažem, jedna od tih koja je preležala kovid i bila 20 dana u bolnici, na intenzivnoj, i jedva preživela, baš zahvaljujući toj vakcini.Primila sam kinesku vakcinu da vam kažem, znači nije tri vakcine. Nisam ni razmišljala koju treba da primim, tad tad je bila na raspolaganju ta vakcina. Bitno je, tako sam i vaspitana, treba, što kaže gospodin Arsić, čuvati i sebe, ali i ostale u svom okruženju. Mislim da mi je ta vakcina i spasila život.Gledajući one medicinske radnike, one ljude na respiratorima oko vas, kojima svaki uzdah je život, mislim da danas ne bismo pričali o takvom načinu da li treba ili ne treba. Ja mislim da uvek treba. To da li ćemo primiti našu, ali mislim da još uvek nemamo ni količine, i super je što je Torlak ponovo proradio i što će to raditi i radimo na tome da što više opremimo i da mogu da zadovolje sve naše potrebe.Treba potrebe.Treba biti svestan koliku odgovornost i muku imaju ti medicinski radnici koji svakodnevno, znači, oni ne viđaju svoju decu. To treba shvatiti, i ja stvarno, ove antivaksere, ili kako god da ih zovete, nije bitno, što kažete, svako ima pravo da primi ili ne primi, ali ne treba to protežirati po ulicama i izazivati druge nerede i druge ljude forsirati. Jednostavno treba im samo dati možda zadatak da dođu jedan sat da gledaju te ljude koji se bore za vazduh i za život. Mislim, da bi potpuno drugačije razmišljali.Svaka čast onoj deci i onim lekarima i svom medicinskom osoblju koje se bori, evo i dan danas, jer ne znamo ni šta sutra nosi i da li će biti i gorih situacija, tako da, moje je da vam kažem da sigurno treba da se vakcinišete i narod treba da shvati da, je to mi svoju decu vakcinišemo. Pa, deca čim se rode vakcinišu se, pa tu ne pitamo ni čija vakcina, ni koja je, ni kakva je, ni ništa, a sad smo svi u problemu da li ćemo da se vakcinišemo ili nećemo.Imam 60 godina, jel treba da brinem za svoj život, a ne brinem za svoje unuče. Ljudi, najbitnije je da se zaštite, jer ko misli o svom životu, ja sam to gledala uživo i ne želim nikom da stigne tamo. Znači, treba poslušati lekare, naučnike, ja sam mašinac po struci, ne znam stvari koje se tiču medicine, otvoreno pričamo, ali moramo verovati valjda svojim stručnjacima koji su tu. Ako ne verujemo pravnicima, ekonomistima, lekarima, pa čekajte, šta treba da radimo? Ja verujem svojim lekarima završili su fakultete za to, svi su ovlašćeni i kad kažu da treba da se primi vakcina, treba da se lečimo, imamo čitav tim. Sad, ima svako neka različita mišljenja, počinju teorije zavere, ali to je sve stvar ove naše, da kažem, umobolne neke tehnike, da danas sve što mislimo da nije dobro u ovoj vlasti da treba to na ulice da izađe i da se tamo pravi neka gužva i protiv neki napadi. Zdravlje ljudi je ipak najpreče.Srbija mora da sačuva svoje ljude, jer nas malo ima, a ako dopustimo da treba drugi da nam vladaju i da nam pričaju da li treba da se lečimo ili ne, onda smo gotovi.

načinom na koji predsednik gleda kako da pomogne mladim bračnim parovima i što se tiče stambenog i što se tiče dečijeg unapređenja, je veliki pomak da povećamo naš životni standard i da imamo što više dece. Daj bože sledeće godine i narednih godina. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženoj ministarki na komentaru.Idemo dalje sa listom.Sledeća po redu predstavnica SDPS uvažena narodna poslanica Samira Ćosović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarko Atanasković sa sardnicima, poštovane kolege narodni poslanici, iako Zakon o patentima smatram podjednako važnim kao i Sporazum između Republike Srbije i Mongolije, o njima ću govoriti ipak kasnije, a na početku svog obraćanja želim da posebnu pažnju obratim na Predlog zakona o davanju garancija Republike Srbije o zaduženju „Srbijagas“. Razlog ovog zaduženja je pribavljanje sredstava za investicije u oblasti jačanja kapaciteta gasovoda, a posebno je to značajno za mene kao narodnog poslanicu iz opštine Prijepolje što će se ovom investicijom omogućiti nešto što je građanima i privredi Prijepolja, kao i celom Zlatiborskom okrugu postalo neophodno za dalji razvoj, a to je upravo izgradnja gasovoda i sprovođenje dalje gasifikacije.Ovaj projekat je deo inicijative jačanja transportnih kapaciteta gasovoda čime naravno doprinosi izgradnja novih gasovoda. Kako bi se stvorili uslovi za korišćenje samog gasa, neophodno je raditi na daljoj gasifikaciji cele Srbije. Meni je zadovoljstvo što su upravo Prijepolje i Zlatiborski okrug prvi u nizu projekata koji se planiraju u cilju jačanja transportnih kapaciteta gasovoda u Srbiji i da u tom cilju „Srbijagas“ „Srbijagas“ investira 40 miliona i da će ta sredstva biti upotrebljena za izgradnju gasovoda na teritoriji Zlatiborskog okruga. Naime, u pitanju je izgradnja trase dva nezavisna gasovoda koji će rešiti pitanje gasifikacije opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš i grada Novog Pazara, opštine Tutin i Sjenica.Ova investicija izgradnja gasovoda predstavljaju značajan podstrek naporima opštine Prijepolje, ali i celog regiona da privuku investitore. Moram reći da je naša opština uložila veliki napor da privuče investitore, da kreira jednu što bolju poslovnu klimu i poveća konkurentnost opštine, ali su predstavnici opštine uvek nailazili na zahtev od strane investitora koji nisu mogli da ispune, a to je pristup gasnoj infrastrukturi.Vi ste tokom svoje prve posete opštini Prijepolje imali prilike da se upoznate sa privrednim potencijalima i da upoznate neke od najuspešnijih privrednika i da čujete od njih koji su to problemi sa kojima se suočavaju, a sigurno je tu i nedostatak gasne infrastrukture kao između ostalog i pristup izgradnja auto-puta i slično.Privreda našeg regiona beleži suficit, a to ste i vi u svom obraćanju pomenuli, i Zlatiborski okrug je jedan od retkih koji beleži suficit u trgovinskoj razmene, ali je i pored značajnog rada lokalnih samouprava i Republike na dovođenju investitora neophodno dodatno raditi na podizanju efikasnosti i konkurentnosti privrede, daljem razvoju i unapređenju turizma, kao jednog od najznačajnijih izvora prihoda u regionu.Posebno regionu.Posebno je značajno raditi na privlačenju novih investitora za šta je neophodno raditi i na gasifikaciji Zlatiborskog okruga. Privlačenje investitora i razvoj privrede su svakako ključni razlozi zašto je jedna ovakva investicija neophodna, kao što sam rekla i Prijepolju i regionu, ali to nisu jedini uslovi.Snažna privreda i razvoj preduzetništva predstavljaju bazu na kojoj možemo da gradimo bolji život za sve građane, na primer to znači mogućnost većih izdavanja i ulaganja za škole, kulturu i očuvanje materijalnih i nematerijalnih spomenika koji krase Prijepolje.Pored privlačenja investitora postoji još značajnijih benefita od ove investicije i izgradnje gasovoda. Srbiji je upravo odobreno otvaranje četvrtog klastera pregovora sa EU, a to je klaster koji objedinjuje poglavlja vezana za transport, energetiku, trans-evropske mreže i zaštitu životne sredine i klimatske promene. Srbija je napravila značajne korake u oblasti regulacije zaštite životne sredine i zaokružili smo zakone iz oblasti rudarstva i energetike i doneli novi Zakon o zaštiti životne sredine.Kada govorimo o zaštiti životne sredine kao što to treba da bude fokus rada, kako danas, tako i u budućnosti, treba napomenuti da je prirodni gas jeftino i ekološki prihvatljivo gorivo danas kada živimo u periodu sve većeg društvenog osvešćivanja, uticaja koji fosilna goriva imaju na zdravlje građana ali i okoline i jedan od najbržih i najefikasnijih načina da smanjimo zagađenje vazduha posebno u gradovima, jer uvođenje gasa kao jer uvođenje gasa kao značajnog energenta upravo to i predstavlja.Što se tiče opštine Prijepolje i susednih lokalnih sredina toplane uglavnom koriste ugalj i mazut kao energente. Svi smo svesni koliko je korišćenje ovih energenata ekološki pogubno rešenje na duge staze i da su to sve više ekološki neprihvatljiva goriva.S toga su brojne lokalne samouprave koje su bile u mogućnosti prešle na prirodni gas kao osnovni energent i to, naravno, nije slučaj samo u Srbiji, već je to dobra praksa širom Evrope.Nadam se da će izgradnja i završetak ove investicije otvoriti šansu za modernizaciju preostalih postrojenja na mazut, kako bi naši sugrađani udisali čistiji vazduh.Gasifikacijom će se stvoriti uslovi za izgradnju distributivnih gasovoda u svim naseljima okruga. Pored pomenute industrijske primene omogućiće se i priključivanje individualnih potrošača na distributivni sistem. Time će se omogućiti korišćenje prirodnog gasa kod individualnih potrošača u budućnosti. To može da znači smanjenje zagađenja i kod individualnih ložišta koja koriste čvrsta goriva, i nažalost, svedoci smo sve lošijeg kvaliteta su ti energenti.Opština Prijepolje i region poseduju značajan potencijal i pristup prirodnom gasu i to je jedan značajan preduslov za ostvarivanje punog privrednog potencijala. Zbog toga ja podržavam ovaj predlog zakona, kao i poslanička grupa Socijaldemokratske partije kojoj pripadam.Kratko bih se osvrnula i na druge dve tačke o kojima danas raspravljamo. Iako zbog geografske udaljenosti i drugih objektivnih faktora obim trgovinske razmene sa Mongolijom nije veliki, sporazumi o trgovinskoj ekonomskoj saradnji poput ove svedoče o kontinuiranoj politici koja za cilj ima kreiranje partnerstva širom sveta, koja otvaraju nova potencijalna tržišta našim preduzetnicima.Ovakvi sporazumi kreiraju osnov za dugoročnu saradnju. U ovom slučaju predviđa se formiranje bilateralne zajedničke komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju koja će raditi na uklanjanju eventualnih prepreka za trgovinsku i ekonomsku saradnju.Za kraj, neophodno je podržati izmene Zakona o patentima. Za građane će ove izmene imati posebno veliki značaj u oblasti proizvodnje i cene tzv. generičkih lekova, reformom domaći proizvođači lekova stavljaju se u ravnopravan položaj sa drugim proizvođačima lekova koji imaju sertifikate o dodatnoj zaštiti.Blagovremeni ulazak generičkih lekova na tržište Republike Srbije za građane znači smanjenje cene lekova kroz povećanje tržišne konkurencije a to doprinosi povećanju održivosti sistema nacionalne zdravstvene zaštitite, a nažalost, zbog pandemije virusa Korona upravo smo svedoci koliko je za jednu državu bitno da ima funkcionalan sistem zdravstvene zaštite.Zbog svega navedenog, u danu za glasanje Socijaldemokratska partija Srbije podržaće sve zakone na dnevnom redu.Zahvaljujem. Zahvaljujem se poslanici Ćosović.Hoću samo da kažem da mi uopšte ne smeta redosled vaših razlaganja i obrazloženja što se tiče zakona, zato što smatram da su sva tri zakona, bez obzira što nisu iz našeg Ministarstva, vrlo bitna za privredu i uopšte za Srbiju. Tako da, oni direktno i utiču baš na napredak u privredi i drago mi je da su uglavnom sve partije za to da se danas usvoje ti zakoni.Ono što sam konstatovala i kad sam bila dole kod vas u poseti, baš izgradnja autoputeva i gasovoda su preduslov za bilo koju investiciju, što ste i sami konstatovali. Jednostavno, svaki investitor hoće da ima najbolje i osnovne uslove, a gasovod je baš prvenstveno zbog zaštite životne sredine.Tako da, Srbija sada stvarno radi punom parom na tome da maltene u svaki kraj Srbije koji je bitan i nama i predsedniku da pokušamo da dovedemo investitore od juga pa sve do severa, znači, da budemo stvarno upošljeni, da naši ljudi rade tu i da decu ostavimo tu.Hvala Zahvaljujem se ministarki privrede.Nastavljamo sa listom govornika.Reč ima narodna poslanica dr Nina Pavićević.Izvolite.

dakle reč je o jednom razvojnom projektu.Kada kažemo kredit, većini nas se upali crvena lampica. Međutim, kada govorimo o zaduženjima za infrastrukturne projekte i u ovom slučaju gasifikaciju, jasno je da se radi o kreditima koji će nam se dugoročno gledano višestruko isplatiti.Pre nego što pređem na samu temu, važno je reći da je ceo svet zabrinut u pogledu sledećih pitanja – kako nadomestiti postojeće rezerve energenata koji su na izmaku, zatim, kako sačuvati izvore i tokove pijaće vode za buduće generacije i kako očuvati čovekovu prirodnu sredinu i sprečiti kataklizme koje mogu biti izazvane klimatskim promenama.Na sva ova pitanja ima uticaj korišćenje prirodnog gasa koji je, pre svega čist izvor energije i koji ne zagađuje okolinu, lako se koristi i praktičan je za razliku od drugih fosilnih energenata.Ukupne za sada istražene svetske rezerve prirodnog gasa trenutnu svetsku potrošnju mogu zadovoljiti u narednih 130 do 150 godina, i sa njegovom potrošnjom i upotrebom treba biti vrlo racionalan.Prirodni gas se opravdano smatra energentom budućnosti. Privremeno je rešenje u prelasku na zelenu energiju i danas značajno doprinosi balansiranju elektroenergetskog sistema.U

nezavisna.Zahvaljujući našim izuzetnim odnosima sa Ruskom Federacijom Srbiji je omogućeno snabdevanje gasom po istim nepromenjenim cenama u toku zime, iako su cene gasa u svetu višestruko porasle.Velika zasluga ovome pripada Vladi Republike Srbije, kao i predsedniku Srbije, ali i našem uvaženom kolegi iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, direktoru „Srbijagasa“ Dušanu Bajatoviću.Rusija i Srbija već dugi niz godina rade na razvoju tranzitne infrastrukture. Pored ove saradnje sa Rusijom, Srbija želi da se interkonektorima poveže sa svim susednim državama u regionu. Gasifikacija je naš strateški projekat koji bi pored zaštite životne sredine, pre svega stvorio uslove za privlačenje stranih investitora, što bez rešenja pitanja sigurnog snabdevanja gasom skoro da je nemoguće u savremenom svetu.Na nedavnoj stručnoj konferenciji „Kako sprovesti održivu tranziciju u gasnom sektoru“ naš kolega Dušan Bajatović je između ostalog rekao da prirodni gas ima veoma važnu ulogu u energetskoj tranziciji, jer u procesu dekarbonizacije ima ulogu tranzicionog energenta i da će gas sigurno biti tranziciono gorivo.Osvrnula bih se i na izgradnju interkonekcije između Niša i Dimitrovgrada, a to je gasovod koji povezuje Niš, Dimitrovgrad i Sofiju. Ovaj projekat je posebno važan jer otvara mogućnost za snabdevanje gasom koji dolazi iz Azerbejdžana, iz Azerbejdžana, tako i za jedan potpuno novi gasovod, tzv. istočnomediteranski koji dolazi iz Izraela.Niš bi na ovaj način postao centar, posebno kada uzmemo u obzir i mogućnost izgradnje gasovoda ka prištini, Crnoj Gori, kao i Severnoj Makedoniji.Kao neko ko dolazi iz Niša želim da naglasim značaj ovog projekta, kako za građane mog grada, tako i za celu jugoistočnu Srbiju.Pre svega toga, a na početku celokupnog projekta gasifikacije Srbije, potrebno je da potvrdimo sporazum koji je danas na dnevnom redu kako bi se stekao jedan pravni osnov za gasifikaciju Zlatiborskog Daljom gasifikacijom Zlatiborskog okruga stvoriće se uslovi za izgradnju distributivnih gasovoda u svim naseljima Zlatiborskog okruga, kao i povezivanje industrijskih, komunalnih i individualnih potrošača na distributivni sistem i u značajnoj meri rasteretiti elektroenergetski sistem, ali i stvoriti mogućnost za povećanje privredne aktivnosti u opštinama ovog regiona.Imajući u vidu sve benefite ovog sporazuma, poslanička grupa SPS će glasati za usvajanje istog, kao i za ostale dve tačke o kojima će pričati moj kolega Uglješa Marković.Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Nini Pavićević.Pošto kolega Milija Miletić nema vremena, da li je kolega Uglješa Marković, koji je malopre ušao u salu, spreman da mu dam reč?(Uglješa

često govorimo o inovacijama, idejama, novim rešenjima za već postojeće probleme. Međutim, mnogi se boje da će im neko ukrasti ideju, pa iz tog razloga i ne žele da ih podele sa drugima.Ono što je zanimljivo i što treba reći jeste to prava intelektualne svojine nisu tvorevina modernog doba već da je svest o izuzetnoj važnosti autorskog dela postojala još u antičkom svetu, mada ne u pravnim okvirima kakvi danas postoje.Značaj intelektualne svojine, preciznije zaštita autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine, danas su daleko važniji nego ikada pre, posebno kada imamo u vidu globalni domet interneta, a krađa određenih vidova intelektualne svojine na taj način je značajno olakšana. Možemo reći da predstavlja samu srž ekonomskog razvoja, poslovanja i konkurentnosti.Zahvaljujući

Kako su danas na dnevnom redu izmene i dopune Zakona o patentima, fokus mog izlaganja biće upravo na ovoj vrsti prava industrijske svojine.Patent možemo da definišemo kao skup ekskluzivnih prava koje pronalazaču garantuje država, štiteći njegov pronalazak od upotrebe, iskorišćavanja i prodaje od strane drugih fizičkih i pravnih lica, a patentiranjem proizvoda dobija se monopol nad tim proizvodom sa ciljem da se spreči da bilo koja druga strana može da koristi to pravo.Patenti se danas dodeljuju za nove mašine i industrijske proizvode, ali značajno poboljšanje već postojećih, za hranu, medicinske i farmaceutske proizvode.Najznačajnije izmene i dopune Zakona o patentima odnose se na oblast sertifikata o dodatnoj zaštiti i zaštitu pronalaska malim patentom.Naime, proširen je predmet zaštite malog patenta, tako da se malim patentom može štititi proizvod, a ne samo rešenje koje se odnosi na konstrukciju nekog proizvoda, kako je važećim zakonom propisano.Na

poslovanju par godina ubrzano se razvija tržište lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji. Ono što je važno i što se želi postići navedenim izmenama i dopunama zakona jeste da se poveća konkurentnost domaćih proizvođača lekova kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

je bilo reči i o vakcini koja je počela da se proizvodi u našoj zemlji, tako da upravo sve ovo ide kao prilog ovoj diskusiji koju ste malopre vodili.Svake godine u svetu se podnese veliki broj patentnih prijava. Samo prošle godine prijavljeno je više od 180.000 patenata u Evropskom zavodu za patente. Po broju prijavljenih patenata prednjače Amerikanci, Nemci i Kinezi.Kada govorimo o konkretnim oblastima zaštite u 2020. godine, najviše je bilo inovacija iz oblasti medicine i faramcije, što je i logično ako imamo u vidu upravo pandemiju izazvanu korona virusom.Pored toga što je naš slavni i neprevaziđeni naučnik Nikola Tesla imamo ukupno 308 patenata koji su registrovani u 27 zemalja na pet kontinenata, Srbija i danas ima razloga za ponos. Jedan naš mladi naučnik osmislio je sistem za daljinsko navodnjavanje parcela putem SMS-a.Na osnovu istraživanja drugog našeg naučnika, razvijen je revolucionarni sistem mikrobaterija koji se danas koristi u gotovo svim prenosnim uređajima, a treći je radio na inovativnom sistemu gradnje koji štedi i novac i vreme izgradnje, a čijim korišćenjem se doprinosi ne samo energetskoj efikasnosti, već i ekološki podobnoj, zdravijoj i jeftinijoj gradnji.Veća pravna sigurnost, stimualcija stvaralaštva, ubrzanje tehnološkog razvoja i suzbijanje piraterije samo su neke od konkretnih koristi koje se garantuju pravnom zaštitom patenata. Svakako, izmene i dopune Zakona o patentima upravo idu u prilog tome.Pored tome.Pored toga što radimo na unapređenju i boljem kvalitetu zakona iz brojnih oblasti, naše državno rukovodstvo radi i na unapređenju i očuvanju dobrih odnosa sa velikim brojem država upravo zaključujući bilateralne sporazume, bilo da je reč o ekonomskoj, socijalnoj, vojno-političkoj, trgovinskoj ili kulturnoj saradnji. Upravo jedan takav sporazum imamo danas na dnevnom redu, a to je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.Mongolija saradnji.Mongolija je država sa kojom nemamo dovoljno razvijene odnose, ali su isti tradicionalno dobri i prijateljski i posebno je značajna podrška Mongolije na putu očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i naše južne Pokrajine u okviru postojećih državnih državnih granica. Mislim da je vrlo važno, kada govorimo o međunarodnim sporazumima koje sklapamo sa zemljama koje nisu priznale lažnu državu Kosovo, da to uvek nekako ističemo i ponavljamo, jer zaista pogotovo i Mongoliji nije bilo lako da istraje u toj politici.Mongolija je država o kojoj ne znamo puno i koja je nepravedno zapostavljena. Njena privreda se u poslednje vreme oporavlja nakon dužeg perioda stagnacije. Pretežno je agrarna, sa tradicionalnim proizvodima, poput mleka, mesa i vune u ukupnom BDP-u poljoprivreda, kao i industrija, učestvuje sa nepunih 30%.Uprkos oporavku i rastu privrede, koja u najvećoj meri počiva na uslužnim delatnostima, nešto povoljnijim cenama bakra i zlata na svetskom nivou, veliki broj stanovništva, čak 36%, u Mongoliji živi upravo ispod granice siromaštva. Ujedno, sve su veće i socijalne razlike, kao i sve veći jazovi između grada i sela.Između dve države ima dosta prostora za unapređenje sveukupne saradnje, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih odnosa, ali i poljoprivredne, kulturne, prosvetne saradnje, jer je sve to u interesu obe države.Imajući države.Imajući u vidu sve na šta se odnose ova dva zakona, kao i sporazum koji se odnosi na „Srbijagas“, poslanici poslaničke grupe Socijalistička partija Srbija izjasniće se afirmativno u danu za glasanje, a sve u najboljem interesu naših građanki i građana.Hvala.

Hvala.Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarka sa saradnicama, uvažene koleginice i kolege, danas vodimo raspravu i izglasaćemo verovatno Zakon o davanju garancija Republike Srbije

Srbiji.Konkretno, radi se o kreditu do 40 miliona evra za izgradnju distributivnih gasovoda na teritoriji Zlatiborskog okruga i povezivanju industrijskih, komunalnih i individualnih potrošača na distributivni sistem. Radi se o okrugu velikog potencijala za privredni razvoj, kojem nedostaje prirodni gas kao energent. Ovo je kapitalna investicija za užički kraj i Zlatiborski okrug. Izgradiće se razvodni gasovod i za Priboj, Novu Varoš, Rutoše, Prijepolje i Sjenicu.Ova velika investicija je još jedan dokaz snažne podrške predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije u užičkom kraju. Ta podrška je dokazana istorijskom posetom predsednika Vučića Užicu u avgustu ove godine. Predsednik je tada saopštio velikom broju Užičana koji su ga dočekali da će se u velike kapitalne projekte koji će snažno pokrenuti razvoj Užica i doprineti još boljem životu Užičana uložiti u narednih nekoliko godina više stotina miliona

Videli smo svi pre nekoliko dana da je potpisan ugovor sa kineskim partnerima o gradnji tunela ispod Kadinjače u vrednosti od oko 50 miliona evra. Završiće se aerodrom Ponikve, kako bi se stekli uslovi za novi snažan razvoj turizma u užičkom kraju. U novi klinički centar, to će biti peti klinički centar u Srbiji, u Užicu prvi i jedini, u naredne četiri godine uložiće se oko 80 miliona evra. Finansiraće se izgradnja novog dečijeg vrtića. Finansiraće se izgradnja nove i najveće gasne kotlarnice u Užicu, vrednosti oko pet miliona evra, čime će sve javne institucije i sve stambene zgrade u Užicu koristiti gas kao energent.Ove investicije će velikim delom doprineti rešenju najvećeg problema Užičana, nedovoljno dobrog kvaliteta vazduha koji Užičani udišu. Treba naglasiti da je već odobren novac od strane Vlade Republike Srbije za proširenje regionalne deponije u Užicu, da se ubrzano radi od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine na traženju najboljeg rešenja za izgradnju postrojenja za preradu komunalnog otpada na toj deponiji. Vlada je spremna da finansira to postrojenje. Radi se o investiciji vrednoj nekoliko desetina miliona evra. Time će se na zdrav, ekološki prihvatljiv način rešiti pitanje odlaganja komunalnog otpada, ne samo Užica, već i Čačka i još sedam opština Zlatiborskog i Moravičkog otpada.Takođe, u okviru Nacionalnog plana Republike Srbije 2020-2025. godina doneta je odluka o finansiranju regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Užice, Požegu, Arilje, Kosjerić, možda i Lučane. Projekat je vredan preko 70 miliona evra.Kada se uzmu u obzir svi ovi životno važni projekti za zdravlje Užičana, kada se podsetimo da je Užice, uz lično angažovanje predsednika Vučića i finansijsku podršku države od preko šest miliona evra, izgradnjom tehnološki najsavremenije fabrike za preradu pijaće vode pre dve-tri godine rešilo pitanje redovnog snabdevanja zdravom pijaćom vodom, jasno je da će građani Užica, već jesu ali posebno za nekoliko godina, biti lideri u Srbiji kada su u pitanju zdrava voda, zemlja i vazduh koji koriste i da je Užice najbolji primer uspešne i odgovorne politike predsednika Vučića vezano za zaštitu životne sredine.Kada naredne godine bude završen auto-put do Požege, kada on odmah bude nastavljen preko teritorije Užica prema Sarajevu, steći će se uslovi da i Užice bude jedan od mnogobrojnih gradova i opština u koje će doći novi investitori, fabrike i nova radna mesta. Dakle, uskoro će i Užice biti jedan od najboljih i najuspešnijih primera i dokaza uspešne i odgovorne politike predsednika Vučića u oblasti razvoja privrede i reindustrijalizacije Srbije.Voleli su i pomagali Užice u Užičane i drugi srpski vladari, ali ovo što je radeći za celu Srbiju predsednik Vučić uradio za Užice i Užičane, biće upisano velikim slovima u istoriju našeg grada.

godine.Verujem da je najveći broj građana koji protestuju prethodne dve subote iskreno zainteresovan za očuvanje zdravog vazduha, zemlje i vode u Srbiji. Svi to želimo i svi sa puno pažnje pratimo informacije vezane za eventualnu izgradnju rudnika litijuma u Srbiji i okolini Loznice. Ali, hajde da se okanemo romantičarskih priča o mitskoj vezanosti Srba za zemlju, za svoja imanja, da prigušimo naš dinarski mentalitet i racionalno, na osnovu jasnih i istinitih stavova struke, nauke, donesemo odluku o eventualnoj izgradnji ovog rudnika.Najpre treba jasno da prepoznamo i odbacimo nemoralne pokušaje pojedinih opozicionih političara, Đilasa, Jeremića i Zelenovića, da zloupotrebe opravdanu zainteresovanost i zabrinutost dela građana vezano za zaštitu životne sredine, da se suprotstavimo tim opozicionim političarima u njihovom pokušaju, uz finansijsku pomoć inostranih sponzora, da pokrenu još jednu obojenu revoluciju, kada znamo da nijedna do sada nigde u svetu nije donela dobrobit građanima.Siguran sam da ogroman broj građana Srbije to razume. Razumeju to i oni građani koji idu na ove proteste. Dokaz za to je što Đilas i Jeremić ne smeju tamo da se pojave, a Zelenović doživljava žestoke kritike organizatora protesta, što politički neuk prerano izlazi sa novim zahtevima prema državnom rukovodstvu i time razotkriva pravi suštinski razlog za svoje učešće u protestima - pokretanje obojene rezolucije i želju za dolazak na vlast bez podrške većine građana

niko normalan i odgovoran prema svojim potomcima neće podržati izgradnju litijuma u Srbiji, ako to donosi sa sobom zagađenje zemljišta i voda naše Srbije. Ali, nemojmo unapred, pre nego što dobijemo sve relevantne informacije, odbacivati svaku mogućnost. Pustimo nauku i struku da urade svoj deo, uradimo ozbiljnu i nepristrasnu analizu postojećih rudnika litijuma u svetu, njihove realne posledice po prirodnu sredinu i zdravlje ljudi.

ako su u svetu, posebno u najrazvijenijim zemljama, u primeni ekološki bezbedni tehnološki procesi, ako krene na toj osnovi i uz primenu tehnologije koja će se koristiti u Srbiji izgradnja rudnika u Nemačkoj, gde su veoma organizovani zeleni aktivisti, ako nema zagađenja vazduha, zemlje i vode, ako će se uz takav rudnik u Srbiji izgraditi i fabrike litijumskih baterija i putničkih automobila koje će i koristiti, zašto bismo bili protiv? Treba da budemo za upravo zbog svoje dece i potomaka i milijardi evra godišnje koje će oni dobijati i koristiti iz ovog posla.Verujem da je ovakav pristup, iako danas nije popularno racionalno razmišljati o eventualnoj izgradnji rudnika litijuma u Srbiji, daleko moralniji i časniji nego da uzimamo veliki novac od prodaje zemlje na kojoj će se graditi rudnik, kao što to rade pojedini Đilasovi uposlenici, a da pred javnošću glumimo borce za životnu sredinu i zdravlje građana Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milan Jugović. Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi sugrađani, pred nama je danas nekoliko izuzetno važnih tema, ali ja bih posebnu pažnju, odnosno akcenat stavio na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa i Raiffeisen banke po zaduženju „Srbijagasa“, a po osnovu ugovora o kreditu od 40 miliona evra.Dakle, jedan od strateških ciljeva naše države je obezbeđivanje efikasne, odnosno energetske sigurnosti Republike Srbije i u prethodnom periodu državno rukovodstvo, predsednik činili su zaista velike napore u tom smeru, kako bi se, pre svega, obezbedile dovoljne količine gasa i kako bi se dalje širila gasna mreža na teritoriji Republike Srbije.I ovaj Predlog zakona koji je pred nama je samo još jedan novi korak u tom cilju, jer na ovaj način dodatno se širi gasna mreža, konkretno na teritoriji Zlatiborskog okruga, a o čemu je nešto više pričao kolega Petković, tako da je ovo jedna veoma važna tema koja zaslužuje apsolutnu podršku svih nas.Sama nas.Sama tema energetske, odnosno gasne sigurnosti je tema koja je aktuelna na globalnom nivou, dakle i u Evropi i u svetu. Mislim da odnosno evidentno je, u prethodnom periodu, zahvaljujući predsedniku Vučiću, na tom polju ostvarili izuzetne rezultate kada je u pitanju modernizacija, odnosno širenje gasne mreže, kada je u pitanju redovno snabdevanje dovoljnim količinama gasa i kada je u pitanju adekvatna, odnosno veoma povoljna cena za naše potrošače, kako građane, tako i privredu.Sada se tek vidi sva ispravnost politike koja je vođena u prethodnom periodu gde smo, i pored velikih pritisaka koje je trpeo predsednik, ali i ostalo državno rukovodstvo, izgradili gasovod kroz Srbiju, jer tek sada vidimo da je to bio ispravan postupak jer nam obezbeđuje dovoljno i redovno snabdevanje.Na sve to kada dodamo da je nedavno, nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, obezbeđena i najniža cena gasa za Srbiju u Evropi, onda možemo sagledati jednu celokupnu sliku zaista uspešne gasne politike koju vodi naša država.Zaista država.Zaista se ne bih previše zadržavao na ovoj tematici, jer evidentno je da naša zemlja ide u dobrom smeru kada je gasna politika, jer prosto ispravna gasna politika i svi ovi uslovi koje sam naveo su preduslov za nastavak ubrzanog privrednog razvoja naše zemlje.Iskoristio bih priliku da se osvrnem na još neke aktuelne teme prethodnih dana koje interesuju našu javnost, a koje su mnogi i danas i juče, mnoge moje kolege, ovde pominjali.U akcenat staviti na grad iz koga dolazim, na Loznicu, jer svedoci smo da su poslednjih meseci gospodi iz opozicije, a pripadnicima bivšeg režima, zatim novopečenim ekolozima itd, puna usta Loznice, a siguran sam da do pre godinu ili dve retko ko od njih je i znao gde je Loznica, a kamoli je da je dolazio. Sada su svake druge ili treće sedmice, i češće, u Loznici, u Jadru.Sve ono što radi SNS radi u interesu građana Srbije. Dok sa druge strane ove političke grupacije, dakle tajkunska opozicija, delovi bivšeg režima nastavljaju da se ponašaju kao i kad su bili vlast. Sve čine da izmanipulišu građane zarad nekih svojih ličnih interesa kako bi Srbiju ponovo povukli nazad, vratili je tamo odakle smo je teškom mukom iščupali u poslednjih devet godina.Podsetiću da je 2012. godine, nakon što je SNS preuzela odgovornost za vođenje Srbije, nakon teških ekonomskih reformi, mera fiskalne konsolidacije, Srbija započela put dinamičnog privrednog rasta, dovođenja stranih investicija, otvaranja fabrika, otvaranja novih radnih mesta, izgradnje puteva, škola, bolnica, itd. U takvim okolnostima delovi bivšeg režima, okupljeni oko Tadića, Đilasa, Jeremića, Zelenovića i šta ti ja znam koga još, dakle u takvim okolnostima, kada građani prepoznaju svu ispravnost ove politike, kada podržavaju politiku SNS i predsednika Aleksandra Vučića, a u nedostatku programa od strane pomenute gospode, na prečac oni svi listom postaju ekolozi i sad su tobožnji borci za zdravu životnu sredinu, za zdravu Srbiju, za zdrav Jadar, za zdravu Loznicu, borci protiv litijuma itd.Možda bi se moglo i poverovati u iskrenost njihovih namera da sećanje građana ne seže malo dalje u prošlost. Zašto građani Srbije i konkretno sada u slučaju o kome govorim, građani Loznice i Jadra, ne mogu da poveruju Đilasu, Zelenoviću, Jeremiću i ostalima? Zato što su Loznicu, Jadar, Podrinje, kao i celu Srbiju ostavili devastirane sa zakatančenim fabrikama, sa radnicima na ulicama, sa uništenom infrastrukturom. Zato što su oni sad tobožnji borci za ekologiju, a 2004. godine oni su doveli u Srbiju „Rio Tinto“, oni su od 2004. godine do 2012. godine izdali devet dokumenata „Rio Tintu“, a sad su odjednom postali protivnici tog istog „Rio Tinta“ kojeg su doveli u Srbiju.Do pre dve ili tri godine oni su hvalili projekat Jadar, konkretno Dragan Đilas. Nije teško proveriti istinitost i ove moje i tvrdnji kolega koji su ovo iznosili. Ukucate na internetu i naći ćete njegove izjave od pre dve ili tri godine gde on hvali projekat Jadar kao razvojnu šansu Srbije, gde se zalaže da pored rudnika treba otvoriti fabriku baterija, da će u mobilnim telefonima biti baterije sa natpisom „mejd in Srbija“, a sada odjednom menja mišljenje, zdrav razum i govori svim građanima da tu nešto ne štima.Dakle, dame i gospodo, ljudi iz bivšeg režima koji su opljačkali Srbiju, koji su milione evra, dolara, strpali u svoje džepove, sada se bore za ekologiju. Nastoje da manipulišu građanima, dok istovremeno iza leđa tih istih građana opet nastavljaju da se bogate, i to opet poslujući sa tim istim „Rio Tintom“ protiv koga su tobož u javnosti.Ja ću navesti jedan veoma aktuelan primer na nivou cele Srbije, a posebno za Lozničane. Primer Marka Blagojevića koga Lozničani poznaju kao zlu paru. Marko Blagojević je čovek koji je stavio katanac na „Viskozu“, koji je 10.000 radnika fabrike „Viskoza“ ostavio na ulici. Taj poslovni i privredni uspeh Marka Blagojevića sam osetio na svojoj koži, jer sam dete jednog od 10.000 radnika koga su Blagojević i njegovi nalagodavci ostavio na ulici. Za taj poslovni uspeh Marko Blagojević biva nagrađen na taj način što ga Đilas uzima za svog pomoćnika dok obavlja funkciju ministra bez portfelja zaduženog za Nacionalni investicioni plan. Dalje, kada Đilas postaje gradonačelnik Beograda, Blagojevića postavlja za direktora, čini mi se, Agencije za investiranje i stanovanje u Beogradu, a sada je Blagojević zaposlen u Đilasovoj firmi „Multikom“.Treba podsetiti samo da je i Blagojević bio umešan zajedno sa ostalim saradnicima ili ostalom ekipom Dragana Đilasa u malverzacijama prilikom rekonstrukcije bulevara, konkretno za proneveru šest miliona evra. Taj isti Marko Blagojević danas je jedan od kolovođa tzv. ekološkog ustanka protiv „Rio Tinta“, a istovremeno, dok manipuliše, podbunjuje građane, iza leđa njima 80 ari šume i 2,6 hektara zemlje prodaje tom istom „Rio Tintu“ za 717.000 evra. Dakle, 717.000 evra strpao je sebi u džep dok se javno deklariše protiv „Rio Tinta“ i vodi tzv. ekološki ustanak.Do duše, ako malo bolje sagledamo i izanaliziramo ekološki aktivizam Marka Blagojevića vuče korene još od pre 15 i više godina, kada je, pomenuo sam već, 10 hiljada „Viskozinih“ radnika, dakle iz hemijske industrije, ostavio na ulici, možda je želeo da ti ljudi, nema veze, budu bez posla, budu na ulici, ali žive na svežem i čistom vazduhu. Ali, u njegove namere ne bih dublje zalazio.Ja jesam lokalpatriota, ali činjenica je da su Lozničani, Jadrani čestiti ljudi i dobri domaćini. Duboko sam uveren da neće dozvoliti da iskrena zabrinutost dela tih ljudi, dakle dakle iskrena zabrinutost oko potencijalnog uticaja rudnika Rio Tinto na životnu sredinu, bude zloupotrebljena od političkih lešinara koje sam već pominjao, Đilasa, Zelenovića, itd.Kad sam već kod Zelenovića, kratka digresija. Želim samo da ispravim jednu konstataciju kolege Tihomira Petkovića, koji je rekao kada je Zelenović boravio u Loznici, odnosno Gornjem Jadru, da je doživeo neprijatnosti. Nije doživeo neprijatnosti, oteran je. Oteran je iz Loznice. Nije Loznica daleko od Šapca, znaju građani šta i kako je radio Nebojša Zelenović dok je bio gradonačelnik Šapca. Znaju i za pet miliona evra za koje je osuđen, za nenamensko trošenje sredstava i mnoge druge aktivnosti. Tako da, nije doživeo neprijatnosti, oteran je iz Loznice.S druge strane, Lozničani, Jadrani, veruju svojoj državi, veruju državnim institucijama, iznad svega predsedniku Aleksandru Vučiću. Zašto? Pre svega, zato što je taj kraj koji su, pomenuta gospoda koje sam pominjao, ostavili devastiranog, ponovo oživeo, omogućio mu šansu da zaživi, pretvorio ga u jedno mesto koje mladi vide kao pristojno za život, gde mladi žele da ostanu, gde će sve manje odlaziti u velike gradove.Podsetiću vas, samo kada je u pitanju Loznica, dovedena su dva investitora, fabrike „Mint“ i „Adient“, koje će u punom kapacitetu zapošljavati više od 2,5 hiljade radnika. Rekonstruisana je bolnica čija nadogradnja je počela pre 30 godina, a tek je Aleksandar Vučić završio.U toku je izgradnja fudbalskog stadiona po UEFA4 standardima, čija vrednost je više od 20 miliona evra. evra. U toku je gradnja brze saobraćajnice Ruma-Šabac, koja će se vezivati dalje na auto-put, pardon Šabac-Loznica, koja će se vezivati na auto-put Ruma-Šabac, da će se graditi obilaznica dužine 13 kilometara oko Loznice.To su rezultati, to je način da se stekne poverenje i naklonost birača. Dakle, iskrenim, odanim, požrtvovanim, čestitim radom.Dok pomenuta gospoda ograničava, teroriše većinsku, pristojnu Srbiju, organizuje političke proteste koji su pre svega usmereni protiv Aleksandra Vučića, a pod plaštom brige za ekologiju, Aleksandar Vučić obilazi Srbiju, obilazi Gornji Jadar, obilazi Gornje Nedeljice, razgovara sa građanima, razgovara sa narodom. Želi na licu mesta da čuje šta ih to tišti, šta su to problemi, zbog čega su zabrinuti, da vidi na koji način mogu da se reše.Ono što je važno da građani Jadra znaju, a uveren sam i da znaju, nikakva odluka po pitanju otvaranja rudnika Rio Tinto još uvek nije doneta, niti će biti doneta dok ne bude završena studija o proceni uticaja na životnu sredinu.Uveren sam da državno rukovodstvo, pre svih predsednik, neće doneti nikakvu odluku koja je u interesu građana, kao i do sada, već naprotiv, odluku koja će biti u najboljem interesu i građana Jadra i građana Loznice, ali i građana čitave Srbije. Na kraju krajeva,

podržavati u ogromnom procentu politiku Aleksandra Vučića, jer politika Aleksandra Vučića je jedini garant uspešne, moderne i napredne Srbije. Zahvaljujem.

ministarko sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. To je prvi zakon o kome ću govoriti, a kasnije kasnije ću da pročitam i drugi zakon.Zašto baš o ovome? Zato što je Mongolija zemlja koja nije priznala tzv. „nezavisno Kosovo“, tu izmišljenu tvorevinu. Republika Srbija ima dve pokrajine i to Vojvodinu i Kosovo i Metohiju, tako se zove. Znači, ne postoji tzv. „lažna država Kosovo“, to je tvorevina veštačka, šiptarska.Idemo dalje. Što se ovog Sporazuma tiče, to samo govori o tome kako Republika Srbija vodi svoju spoljnu politiku, a vodi izvanredno. Uostalom, treba reći, od kako je SNS došla na vlast na vlast 16 zemalja povuklo je priznanje o tzv. „lažnoj državi Kosovo“, pod jedan.Pod dva, Srbija je pre svega jedna slobodna, nezavisna, suverena država čiji je spoljno-politički cilj EU, ali je neutralnost vojna. Srbija sklapa bilateralne, trilateralne sporazume i to je u svakom momentu za svaku pohvalu. Zašto? Zato što biti umrežen znači završeno pola posla. Danas je svuda u svetu izuzetno moćno sredstvo komunikacije internet, ako smo umreženi imamo informaciju.Republika Srbija ima izvanredne odnose sa Ruskom Federacijom, sa Narodnom Republikom Kinom, sa Japanom,

Sklapamo bilateralne odnose i to je urodilo plodom. To vidimo po investitorima, to vidimo po procentu zaposlenosti. To vidimo po rejtingu Srbije. Mi smo faktor stabilnosti u regionu.O tome kako radi Srbija govori i Sporazum koji je napravljen, tzv. „mali šengen“. Šta to znači? To znači opet umrežavanje. Tri države, tri suseda zbog faktora stabilnosti u regionu, zbog razvoja ekonomije, a to su Republika Srbija, zatim Severna Makedonija i Albanija. Šta znači „mali šengen“? Znači takođe što više, što bolje umrežavanje što se ekonomije tiče. Četiri vrste slobode, trgovine, robe, kapitala, usluga. Tako se radi.Takođe, sklopljen je sa gospodinom Trampom, bivšim predsednikom, Vašingtonski sporazum da bi se upristojio, da bi se unormalio ekonomski odnos između Prištine i Beograda. Sa naše strane je uvek plus, sa njihove neprihvatanje.Republika Srbija, što se spoljne politike tiče, ja mislim da nema premca u regionu i faktor stabilnosti i ekonomskog razvoja smo, tako da tim putem treba nastaviti.Što se druge teme tiče, kratko ću, samo o Zakonu o davanju garancija Republike Srbije u korist „Banka Intesa“ a.d. Beograd i „Rajfajzen Banke“ a.d. Beograd po zaduženju JP „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Vrlo je važno govoriti o ovom zakonu, jer je pre svega izuzetno važno za privredu Republike Srbije. Naime, u Republici Srbiji mi danas menjamo, videli smo kotlarnice koje su bile na mazut i na ugalj, zamenjujemo ih gasom, što je izuzetno povoljno, što je mnogo brže, što je jeftinije, što se tiče ekologije i što manje zagađenja, a konkretno govorimo o ovom zajmu koji je preuzela Republika Srbija od JP „Srbijagas“ Novi Sad, zato što se radi o gasifikaciji Zlatiborskog okruga.Zlatiborski okrug je izuzetno važan, bitan, moćan. On ima od prošle godine i suficit u budžetu i ne samo od prošle godine. Važno je da svako mesto u Srbiji ima gas, da ima gasifikaciju, a evo, ovde ćemo umrežiti i druge gradove, a to su Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica i Rutoša.Što se tiče Rio Tinta, vrlo aktuelnog ovih dana, jer ne silazi sa televizije, sa medija, ljudi imaju dezinformaciju.Naime, treba treba javnost znati da ništa nije gotovo, da pre svega Rio Tinto koji je došao ponovo, moram da kažem, 2004. godine i da nema veze sa ovom vlašću. Znači, sporazum je napravljen kada je bio gospodin Živković premijer. To treba reći 100 puta. Znači, mi samo nasleđujemo te njihove ugovore.Što se tiče dobijanja dozvole, o dozvoli nema ni reči, jer oni pre svega nisu tražili studiju izvodljivosti, pa neće ni dobiti apsolutno apsolutno nikakvu vrstu iskopavanja. Ne može se raditi nešto po međunarodnim standardima, po standardima Evropske unije, jer mi smo zemlja koja želi da uđe u Evropsku uniju i zakonom implementiramo sopstveno zakonodavstvo. Tako se tiče i ovoga.Ne može se litijum eksploatisati ako niste dobili i studiju izvodljivosti, a pošto nisu ni aplicirali o tome nema ni reči za sada. Videćemo šta će biti. Ali meni nije jasna jedna stvar, a to je da Nemačka eksploatiše litijum, pa će od toga da napravi baterije, pa će od toga da napravi i električne automobile, a mi upravo pričamo kako ne želimo zagađenje, kao što i ne želimo, želimo da naša deca i svi mi živimo u ekološko zdravoj sredini. Hajde lepo da pobacamo mobilne telefone, laptopove, silne uređaje, svi oni imaju litijumske baterije. Znači, nonses. Treba dobro da razmislimo šta radimo. Nemačka eksploatiše litijum i praviće električne automobile i pravi baterije, a mi umesto, to je moje mišljenje, da i mi to radimo po svim standardima Evropske unije i da mi proizvodimo električne automobile, ekološke i da mi prodajemo te automobile, a ne da nas neko eksploatiše, da uvek budemo zemlja trećeg sveta, uzmi minerale, rude, lepo fino izvezi u svoju zemlju, napravi fabriku, odradi to, pa onda prodaj Republici Srbiji puta pet, 10 puta skuplje. Tako se ne radi.Rio Tinto nema veze, odnosno protesti koji se dešavaju ovih dana, a vidim da su zakazani i za subotu, još jedna budalaština politička Đilasa i njegove klike, jer valjda gube, osećaju da neće imati prođu na ovim izborima. Ja im želim da dođu ovde pa da se lepo gledamo u oči i da polemišemo. Ne radi se to tako. Opet će biti blokade, opet će neko dete da ostane uskraćeno lekarske pomoći, neko neće stići do destinacije koja mu je potrebna. Ako želite, idite, ponovo kažem, na Ušće, evo parlament je ovde, dođite da razgovaramo. Ne radi se to tako. Kroz Tinto, kroz ovo što ste vi uradili 2004. godine spočitavate nama da ne želimo ekološki čistu sredinu. To nije tačno.Što niste odreagovali 2004. godine? Što niste odreagovali za Bor i za Smedereva? Po pet hiljada ljudi radi tamo. Imaju ljudi filtere. Kada god se nešto desi odreaguje čitava javnost i to se završi, ali je zaposleno 10 hiljada 10 hiljada ljudi nije gladnih.Zamislite šta bi bilo da mi proizvodimo ovde električne automobile i baterije? Pa da li mislite da bi to bilo da bi se pogušili? Pa ne bi. Ako Nemačka koja je osnivač radi to, zašto to ne bi radila i Srbija.Samo par reči o demokratiji gospodina Đilasa. Setimo se samo njegovog batinanja nas svih ovde po parlamentu od gospodina Marijana Rističevića, preko gospodina Martinovića, pa redom, gospođe Maje Gojković koja je bivša predsednica Narodne skupštine Republike Srbije od pljuvanja, guranja i ostalog, pa preko ulaska sa motornim testerama i fantomkama u RTS, pa onda pre neki dan razbijeno oko, zatvoreno oko onom divnom dečku, samo zato što je želeo da prođe. Znači, oni ne dozvoljavaju da se krećemo. Ako se krećemo, dobijemo batine. Onda taj koji je batinaš bude na TV i objasni nama kako mi treba da radimo to što oni zamisle, a to za to što je on uradio je heroj. To što smo mi prošli kako smo prošli to znači da smo dobro prošli. Sramota jedna.Palili jedna.Palili su ovu Skupštinu – vandalizam. Tukli policajce – nasilje, a mi govorimo o njihovoj demokratiji. To nije demokratija i naš predsednik nije fašista. To je najveći demokrata koga je izrodila ova zemlja. Hvala na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vuk Mirčetić.Izvolite. uvažena predsedavajuća.Poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, ja sam se danas javio da diskutujem o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji.Kao

postoji određeno intenziviranje saradnje u poslednjih nekoliko godina. Robna razmena, vi ste isto pričali o robnoj razmeni, najveća vrednost je bila u iznosu od 1,1 milion dolara i to je bilo 2019. godine i to nam onda znači da postoji jedna solidna osnova za saradnju u više pravaca.Primena ovog sporazuma se zasniva na sledećim principima – to su jednakost, nediskriminacija i međusobna korist, a ona daje vrlo jednu lepu osnovu da se proširi na ostale grane.Kao što danas vidimo mi opet potpisujemo još jedan bilateralni sporazum. To nam samo znači da ponovo i delima dokazujemo da mi imamo saradnike i prijatelje i na istoku i na zapadu i ponovo radimo na unapređenju poslovnog okruženja u Srbiji. Ali za jedan mali deo Srbije koji predvodi Dragan Đilas to nije dobro i danom potpisivanja pristupnice SNS za jedan manji deo Srbije vi postajete i krezubi i sendvičar i neobrazovani iako to apsolutno nije istina,

čak i za jedan deo medija koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa i Šolaka uvek ćete biti i sendvičari i sve ovo što sam naveo samo zbog toga što podržavate predsednika Aleksandra Vučića i to su neke činjenice i tu ne treba nikako gubiti energiju.Danas imamo situaciju i o tome smo dosta puta pričali do sada da se lideri opozicije na sve moguće načine trude da dođu na vlast, ali im smeta niko drugi nego predsednik Aleksandar Vučić i onda dolazi do najrazličitijih, oni kažu najkreativnijih, najemotivnijih različitih izliva

vređaju predsednika, vređaju predsednikovu porodicu, prete predsedniku, prete njegovoj porodici, vređaju čak i nas ovde, ali mi ovde opet znamo da je to samo indirektan način da nekako destabilizuju, pokušaju dodatno da destabilizuju predsednika i da on odustane od borbe za bolju bolju budućnost svih nas.Ono što je jako interesantno, oni čak ni u tome nisu složni. Jedino oko čega je današnja opozicija saglasna jeste ta mržnja koju oni imaju i koju iskazuju prema predsedniku Vučiću i s obzirom na to da pored svih spoljašnjih pritisaka, koje Srbija danas ima, predsednik uspeva nekako da izdrži sve napade i da se izbori i da ne odustane od borbe. Meni apsolutno nije jasno šta oni više hoće i mislim da čak ni narodu to više nije jasno i kada pričam sa ljudima oni mi kažu ovako – dobro, oni su vladali nekoliko godina ili koliko god godina da su vladali i šta sada ponovo hoće. Znamo šta su sve radili, znamo kako su radili, šta nisu radili, šta oni ponovo hoće.To kada vam kažu da je Đilas bio samo gradonačelnik, treba podsetiti da pre nego što je postao gradonačelnik on je bio i ministar u Vladi i bio je čak i direktor Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije i bilo ko ko kaže suprotno može uz dva, tri klika na internetu da proveri ove informacije i da vidi činjenice jer je to istina, a istina je samo jedna.U okviru prethodnog govora ja sam pričao o tome i pojasnio sam da su gotovo svi, manje više svi predstavnici današnje opozicije deo bivšeg režima i nekadašnje DS i vidite sada imamo činjenicu da oni pričaju o nekakvom ujedinjavanju samih sa sobom. Pričamo o nekim kolonama, da li idu u jednu, dve, u pet različitih kolona, a činjenica je da se oni sami sa sobom ujedinjavaju.Jedna od najnovijih tu interesantnih tako stvari je što su neki iz nekih nevladinih organizacija, koje finansiraju određene strane fondacije, kao što je na primer „Rok Feler fondacija“, žele da uzmu primat u opoziciji. Međutim, to žele da urade na ulici.Oni žele da Đilas više ne bude na čelu opozicione kolone i pojavio se izvesni Sava Manojlović sa još nekim ljudima, ko je smislio da treba da svoje, verovatno isto tako kreativne naboje pokažu na ulici i da organizuju obojenu revoluciju. Onda kažu da su ovi protesti sada od vikenda o kojima su i prethodne kolege pričale bili ekološki i okupio se jedan broj ljudi u više gradova. Predsednik Vučić je pričao o tome da je ukupno bilo 31.000 ljudi, ja sam video neke njihove objave, oni kažu 150.000 ljudi.Svako od nas ko se iole ozbiljno bavi politikom ne sme da se tako gađa brojkama i jednostavno mi znamo kako izgleda veliki broj ljudi koji dolazi i koji podržava SNS i znamo kada uđemo godinama unazad na bilo koji miting, na primer, i završne mitinge itd. SNS, znamo koji je to broj ljudi i znamo koliko je to ljudi i možemo vrlo jasno da uporedimo, ali nije to toliko bitno.Ono što je najvažnije je, da baš na taj dan kada su neki blokirali puteve, Aleksandar Vučić je otišao direktno tamo gde kažu da postoji problem i on je direktno pričao sa ljudima o problemu koji je zvanično bio tema protesta i večeras u 18.00 časova, predsednik Aleksandar Vučić će se i obratiti ljudima, vi to ministarka znate, i narod će čuti šta je predlog tog rešenja. I to je ono kako radi pravi državnik.Ja ću sada ako dozvolite, pokazati samo dve fotografije, molim režiju samo da malo približi, samo dve fotografije koje jasno pokazuju da li je ovo bio i daje odgovor na to da li je ovo bio ekološki protest ili nije? Ova ovde je fotografija sa Novog Beograda i tu vidimo jednu grupu ljudi koja je upalila baklje. Čak postoji i snimak koji je dostupan na društvenim mrežama, ako može samo režija, molim vas, pošto nije nije mnogo krupna fotografija, pa samo da zumira bilo bi dobro da građani Republike Srbije, jer je važno da vide o čemu se radi, i onda pobacali su te baklje posle na put.Videćete put.Videćete na primer, u Pančevu šta je ostalo posle protesta i sada vi meni recite da li je neko ko se zalaže i ko se bori za ekologiju, da li je neko u stanju da se na ovaj način bori za ekologiju i da posle u ekološkom protestu ostavi ovakve stvari?Mi smo videli da to i nisu bili baš ekološki protesti i na sve to, važno je pomenuti i da smo mi dobili odobrenje, odnosno saglasnost za otvaranje četvrtog klastera koji se odnosi i na životnu sredinu i na klimatske promene. Dakle, iz svega ovog ovoga što sam naveo, jasno se vidi da više razloga za proteste u ovom smislu nema, jel tako?Samim tako?Samim tim što nema razloga za proteste, mi sada treba da očekujemo i da protesta neće biti. Dokaz tome i onome što sam malopre pričao da razlog za proteste nije ekologija, nije bilo šta od toga što oni pominju, već je rušenje Aleksandra Vučića je i moja pretpostavka, a to ćemo videti za koji dan, da i će 11. decembra u subotu ponovo biti neki protesti, ali će tema verovatno biti neka druga. Naravno, druga tema je nepostojeća, jer je glavna tema o kojoj oni ne pričaju, rušenja Aleksandra Vučića i to na ulici.I opozicija je danas vaninstitucionalni faktor destruktivnog delovanja, a ne institucionalni faktor konstruktivnog delovanja. Mislim da su i kolege saglasne, neka opozicija radi šta hoće. Svako ima pravo da svoju politiku vodi na način na koji oni hoće, ali ne na ulici, jer na taj način vidimo teror manjine nad većinom i ne na taj način da običan narod ne može da se kreće slobodno kroz grad.Podsetiću sve, a posebno predstavnike bivšeg režima da mi danas živimo u drugačijoj državi, u drugačijoj Srbiji od one u kojoj su oni živeli. Mi danas živimo u Srbiji koja vodi slobodarsku politiku, koja vodi samostalnu politiku, koja ima jasno opredeljeni stav kada su u pitanju evropske integracije i o Srbiji i budućnosti Srbije ne odlučuju ambasadori nijedne strane države, ne odlučuju strane fondacije, ne odlučuju tajkuni, već odlučuje narod i legitimno izabrani predstavnici. Dakle, danas živimo u Srbiji u kojoj odlučuje narod.Narod narod.Narod će i na izborima koji će biti u aprilu pokazati i koga podržava i da li u stvari sve to što oni rade je ispravno ili nije, ali to ćemo ubrzo i videti.Mi danas živimo u Srbiji u kojoj je budućnost važna i za razliku od onih u čije su se vreme fabrike zatvarale i koji su radili za svoje interese, predsednik Aleksandar Vučić sa svojim timom pokazuje da su građani Republike Srbije važni i delima. Na brojne načine, Srbija vođena politikom predsednika Aleksandra Vučića pokazuje svojim građanima da su važni i da misli i na njih, i na njihove porodice i na njihov interes.Evo na primer, od 1. januara januara sledeće godine za svako prvo dete će se dobiti 300.000 dinara, a biće značajnog uvećanja i za drugo i za treće dete. Uvek treba porediti, a neka narod Republike Srbije uporedi šta je opozicija nudila dok je bila u vlasti, a šta je ono što je predsednik Aleksandar Vučić postigao do sada i šta je ono što nudi. Mnogo toga je urađeno, ali nažalost, mnogo toga je i zaboravljeno i možda smo čak i mi krivi za to zato što ne pričamo dovoljno o svim onim stvarima koje su urađene. Nekako kao da se podrazumevaju neke važne stvari koje su u prethodnom periodu urađene.Ono što je do nas, moramo da promenimo, a to je da budemo još više na terenu, da naše sugrađane upoznajemo sa dosadašnjim rezultatima i da pričamo o nekim narednim planovima. Evo na primer, koliko je do danas otvoreno novih fabrika, koliko izgrađeno puteva? Samo je Aleksandar Vučić otvorio do sada preko 200 fabrika,

njima. Na kraju kada se fabrika otvori treba i zaposliti te ljude. To je jedan ogroman proces i preko 200 fabrika je Aleksandar Vučić do sada otvorio.Ako pričamo, a ja uvek volim da pričam, o prosečnoj plati. Prosečna plata, kada je Aleksandar Vučić postao premijer je iznosila 330 evra. Mi sada pričamo o tome da očekujemo u januaru 610 evra platu, a Ministarstvo finansija čak ima neke projekcije da će biti 617. Pričamo o tome da minimalna zarada bude 300 evra, 35.000 dinara i pričamo o tome da ta minimalna zarada u januaru sledeće godine bude onolika koliko je iznosila prosečna zarada kada je Aleksandar Vučić postao premijer i to je samo za, ne mogu da kažem nekoliko godina, ali za jedan kratak, kratak vremenski period.Do kraja ove godine, pošto sam pomenuo puteve, treba

Koji su se putevi gradili? Bio sam relativno skoro u Aranđelovcu i tamo je interesantna stvar. Za vreme prethodne vlasti, samo je sedam kilometara lokalnih puteva urađeno. Za vreme naše vlasti preko 200 km puteva je urađeno i biće urađeno još 80. To je tako manje više u svakoj jedinici lokalne samouprave gde je SNS na vlasti, ali mi o tome moramo da pričamo sa našim sugrađanima, da naši sugrađani znaju šta je urađeno. Takve stvari ne smeju da se podrazumevaju.Kao što se vidi, u prethodnom periodu smo ostvarili realne rezultate, rezultate koji se vide i mi ćemo nastaviti da i dalje podržavamo građane Republike Srbije. I juče i danas su bile one uplate od dodatnih 20 evra svim punoletnim građanima koji su se prijavili, a mi svi koji podržavamo predsednika Aleksandra Vučića, bilo da smo članovi SNS, simpatizeri, funkcioneri SNS, to moramo da pokažemo i delima. Moramo da stanemo iza tog čoveka, moramo delima da pokažemo da ga podržavamo, moramo da pričamo sa našim sugrađanima o svemu tome što je urađeno do sada, moramo da slušamo sugestije, jer smo mi tu zbog građana Republike Srbije i bićemo tu zbog njih i moramo da pričamo o našim planovima, jer mi kao SNS i kao i kao Republike Srbije imamo ozbiljne planove i za naredni period. O tome su više pričale kolege, tako da ne bih pričao dodatno.Ja ću, kada su ovi predlozi zakona i sporazumi, u danu za glasanje podržati sve zakone i sporazume, jer smatram da njima unapređujemo poslovno okruženje u Srbiji i omogućavamo da Srbija nastavi da napreduje. Živela Srbija.